Da. Ministar poljoprivrede gospodin Tihomir Jakovina. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, cijenjeni kolegice i kolege. Sukladno mjerama i smjernicama za izradu proračuna za 2012. godinu koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 26. siječnja ove godine je i to da se između ostalih neporeznih davanja kojima se opterećuju gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj smanji visina odnosno iznos naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma. Stoga je Ministarstvo poljoprivrede pripremilo predmetni Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama koji je pred vama. Želio bih samo kratko podsjetiti uvažene kolege zastupnice i zastupnike koji su tu uvjetno rečeno najvažnije općekorisne funkcije šuma odnosno dobrobiti koju šume pružaju. Zaštita tla od erozije vodom i vjetrom, uravnoteženje vodnih odnosa u krajobrazu te sprečavanje bujica i visokih vodnih valova, razumije se./…, procjeđivanje kroz šumsko tlo te opskrba podzemnih tokova i izvorišta pitkom vodom, povoljni uvjeti na klimu i poljoprivrednu djelatnost, pročišćenje onečišćenog zraka, uvjetovanje razvoja ekološkog, lovnog i seoskog turizma, očuvanje biološke raznolikosti, genofonda vrsta ekosustava i krajobraza, ublažavanje učinka staklenika atmosfere i opća zaštita unapređenje čovjekovog okoliša. Također želim napomenuti da se prema odredbi članka 61. Zakona o šumama financijska sredstva potrebna za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem osigurava iz više izvora i to: sredstvima trgovačkih društava za biološku obnovu u kontinentalnim šumama. Dva iz naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma i sredstvima iz drugih izvora sukladno zakonom. Dakle, naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma je jedan od izvora financiranja provedbe radova biološke obnove šuma. Kao što je poznato, spomenutu naknadu prema članku 62. Zakona o šumama plaćaju pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost. Sredstva su namjenska i koriste se za svrhu utvrđenu ovim Zakonom. U prošloj su godini s naslova prethodne obaveze prikupljena sredstva u ukupnom iznosu od cca 320 milijuna kuna. Još jednom da naznačim, sredstvima naknade za općekorisnu funkciju šuma financiraju se radovi biološke obnove šuma, radovi zaštite šuma, radovi gospodarenja šumama na kršu, radovi na sanaciji i obnovi sastoja ugroženih sušenjem i drugim nepogodama, izgradnja šumskih prometnica, razminiranje šumskih površina, te ostali radovi prijeko potrebni za očuvanje, unapređenje opće korisnih funkcija šuma. Radovi sjemenske i rasadničarske djelatnosti u šumarstvu, očuvanju genofonda i podizanju klonskih sjemenskih plantaža, znanstveni radovi iz područja šumarstva, te troškovi izrade, obnove i revizije programa gospodarenja šumo posjednika. Konačnim prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o šumama predlaže se smanjenje visine naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma sa dosadašnjih 0,0525% na 0,265% od ukupnih prihoda pravnih osoba u Republici Hrvatskoj koje plaćaju obavljanje gospodarske djelatnosti odnosno za 50% u postotnom iznosu. Procjenjuje se da bi se svrhom poticanja konkurentnosti domaćeg gospodarstva, odnosno snižavanje troškova poslovanja poduzetnicima kao nositeljima gospodarskog rasta ovaj parafiskalni namet, odnosno naknada za opće korisne funkcije šuma kao neporezno opterećenje smanjilo za nominalni iznos od 150 do 160 milijuna. Naravno da nam je jasno da se radi o značajnom iznosu namjenskih sredstava. Svjesni smo također posljedice koje bi smanjenje moglo prouzročiti. Radi toga smo analizom dosadašnje raspodjele ovih sredstava uočili mogućnosti njihove preraspodjele preraspodjele odnosno utvrđivanje prioriteta čime se ne bi ugrozilo izvođenje nužnih šumskih gospodarskih radova prije svega na području šuma na kršu, ali i ostalim zakonom propisanih obaveza. U tome smislu pristupit će se redefiniranju vrsta radova biološke obnove šuma i korištenju značajnog iznosa negdje oko 82 milijuna kuna prikupljenih sredstava za prenesena i ograničena prava na šumama i šumskom zemljištu sukladno članku 55. Zakona o šumama. Sigurni smo također da će se dio sredstava za financiranje šumsko-gospodarskih radova iznaći kao rezultat planiranih preoblikovanja državnog poduzeća za gospodarenje šumama koji će uskoro započeti kao i povećanim prihodima od ostalih djelatnosti kojima se bave Hrvatske šume. Ministarstvo poljoprivrede će kao nositelj provedbenih aktivnosti nakon stupanja na snagu predloženog zakona pristupiti donošenje provedbenih akata, govorim o Pravilniku o način obračuna, obrascima i rokovima uplate naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma. I na kraju ovog kratkog nadam se i jasnog izlaganja želio bih vas pozvati da podržite predloženi Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o šumama jer smatramo da će koristiti, odnosno da će koristi koje će se time polučiti biti veće od možebitnih nepovoljnih učinaka za koje smo pripremili alternativna rješenja. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru Jakovini. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda predlažem da raspravu započnemo u 15,00 sati, a da sada oglasimo stanku. Hvala.